Kolega Jožef Jelen bo zastavil vprašanje ministru za javno upravo mag. Francu Propsu. Izvolite, imate besedo za zastavitev vprašanja. Minister, prosim, izklopite mikrofon. JOŽEF Predsedujoča, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem predstavnikom Vlade tudi v mojem imenu! V 71. členu Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 določa, da društva in ustanove, ki so bili poškodovani zaradi ujme, prijavijo škodo na strojih, opremi, zalogah in pri izpadu prihodka ministrstvu, ki je pristojno za področje njihovega delovanja, najpozneje pa do 20. 9. 2023. Tako je to storilo tudi hortikulturno društvo Gaj iz Mozirja, ki je poslalo obrazec za oceno škode po poplavah, sicer na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, kajti pač tako so predvidevali, da da je to pristojno za povrnitev škode. Nakar so korektno z Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport dobili vrnjen obrazec in obvestilo, da so dobili dopis z Ministrstva za javno upravo, da je za to področje oziroma za to društvo zadolženo Ministrstvo za javno upravo in da naj na to ministrstvo pošljejo zahtevek za povrnitev oziroma kolikor pač ocenjujejo škodo. In so poslali v predvidenem roku, to je bilo do 20. 9. 2023, to društvo je pa poslalo zahtevek

Hvala lepa za besedo. Hvala lepa za vprašanje, poslanec Jelen. Kot veste, je je bil Zakon o interventnih ukrepih sprejet takoj po poplavah, dopolnitev zakona, ki daje podlago za to, da se lahko tudi prijavlja škoda na opremi in na zalogah ter na strojih,

Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Od takrat je približno 100 različnih ustanov oziroma društev dalo zahteve v skupnem znesku približno 2 milijona in pol evrov. Na podlagi teh zahtev je Ministrstvo za javno upravo pripravilo osnutek programa odprave posledic naravnih nesreč pri društvih in ustanovah in to je bilo posredovano v usklajevanje na Ministrstvo za naravne vire in prostor in Komisiji za odpravo posledic naravnih nesreč na stvareh, ki deluje znotraj MNVP. Po

škode, ki je nastala na strojih, opremah in zalogah, na Vlado, ki bo, računamo, predvidoma v marcu ali v drugi polovici marca tudi na Vladi potem obravnavana in sprejeta. In potem bodo nastopili v bistvu pogoji za to, da MJU opravi poziv upravičencem oziroma jih obvesti o roku za predložitev vlog z dokazili, ki je določen v programu odprave posledic škode pri društvih in ustanovah. Rok za predložitev teh vlog bo približno mesec dni. To je pač bil postopek. Mi nismo mogli, dokler ni bila novembra sprejeta dopolnitev Zakona o

Spoštovani minister, hvala lepa tudi za dokaj obširen in zapleten odgovor. Nekako pričakujem, da bi ti postopki tekli čim bolj tekoče, da ne bi teh društev obremenjevali z raznimi birokratskimi postopki, ker kot ste omenili, naj bi zdaj nad tem bdela tri ministrstva. Vi boste prejemali vloge, potem gredo na Ministrstvo za naravne vire in prostor, potem to pregleda še Ministrstvo za finance, na koncu vse skupaj potrdi Vlada.

Mislim, da tu ne gre za nobeno pretirano »kompliciranje«, v narekovajih, ali pa nepotrebno administriranje. Verjetno ne bi bilo v redu, če bi če bi ali posameznik ali znotraj Vlade nekdo odločil, da ta stvar je pa v redu. Je pač postopek, kot je predviden. Sredstva za to so zagotovljena znotraj Ministrstva za finance za odpravo posledic te ujme, ki je bila v avgustu. Kar se pa tiče konkretno vprašanja. Ali je potrebno to zadevo, glede na to, da je bila oddana v celoti vloga na ministrstvo za gospodarstvo, če prav razumem, in potem odstopljena ministrstvu za javno upravo, bom pa preveril in vam bom sporočil nazaj, tako da boste vedeli zelo natančno tudi pojasniti temu konkretnemu društvu. Če bi mi v najavi svojega poslanskega vprašanja povedali, za katero konkretno zadevo gre, bi vam pa verjetno lahko že danes to informacijo dal.

Kolegica Iva Dimic bo zastavila vprašanje ministru za vzgojo in izobraževanje dr. Darju Feldi. Izvolite, kolegica, imate besedo. IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Spoštovani minister!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 Z amandmajem so bile na matičnem odboru v zakonodajni predlog dodane nove naloge ministrstva, pristojnega za vzgojo in izobraževanje, in sicer v 5.a členu. Naloge ministrstva, pristojnega za vzgojo in izobraževanje, in sicer. »Ministrstvo, pristojno za vzgojo in izobraževanje, opravlja naslednje naloge: omogoča osnovno- in srednješolsko brezplačno učenje maternega jezika in kulture v okviru fakultativnega ali dopolnilnega pouka ali interesne dejavnosti razširjenega programa šol za otroke pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji; omogoča spremljanje stanja pri učenju maternega jezika in kulture otrok pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji; spodbuja sodelovanje javnih in zasebnih šol pri učenju maternega jezika in kulture, ozavešča o možnostih in promocijo učenja ter spodbuja vključevanja v učenje maternega jezika in kulture; spodbuja sodelovanje, vključno z gostovanjem učencev, med šolami v Republiki Sloveniji in šolami v državah izvora narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji v Sloveniji, gostovanje inštruktorjev za učitelje maternega jezika in kulture iz držav izvora narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v RS v Republiki Sloveniji ali pa zagotavljanje učiteljev iz držav izvora narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v RS v Republiki Sloveniji za poučevanje maternega jezika in kulture v šolah.« To je trenutno v predlogu zakona. Seveda, jutri bomo imeli obravnavo in je sicer predložen popravek amandmaja, da spodbujanje učenja maternega jezika in kulture za otroke pripadnikov narodov nekdanje SFRJ, to nalaga Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, spodbuja sodelovanje javnih in zasebnih šol pri učenju njihovega maternega jezika in kulture in ozavešča o možnostih za učenje maternega jezika

Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi hvala za poslansko vprašanje. Predlagatelji predloga zakona se zavedajo, da je možnost učenja materinščine že omogočena tudi drugim etničnim skupinam, kar seveda omogoča tudi že veljavni Zakon o osnovni šoli. Ta namreč določa, da za otroke, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in katerih materni jezik ni slovenski jezik, ob tem, ko se vključijo v osnovno šolo, s sodelovanjem z državami izvora že vrsto let lahko organiziramo tudi dopolnilni pouk njihovega maternega jezika. Financiranje le-tega se izvaja na podlagi že dolgo let uveljavljene prakse. To je prijava na javni razpis, ki je pred začetkom vsakega novega šolskega leta objavljen na spletni strani ministrstva, tako imenovano povabilo šolam k oddaji prošenj za sofinanciranje dopolnilnega pouka maternih jezikov za otroke drugih narodnosti. Na tega se lahko prijavijo zainteresirane šole. Minister na podlagi vloge v nadaljevanju izda sklep, s katerim se določi sofinanciranje takega dopolnilnega pouka. Ob koncu šolskega leta te šole potem tudi pošljejo kratko poročilo o izvajanju. Finančna sredstva pa se šolam po navadi dodelijo kar v enkratnem znesku. Zakon, ki je predmet tega vprašanja, je sicer v pristojnosti Ministrstva za kulturo, zato bi jaz sicer težko glede vseh podrobnosti povedal, kaj je bilo in kako se je usklajevalo, kar bi bilo verjetno bolje vprašati nosilca zakona, za te podrobnosti. Vsekakor pa poudarjam, da ta predlog sicer še ni sprejet, tako da tudi težko potem komentiram, kako bi se posamezne določbe izvajale v praksi. Verjetno je še stvar parlamentarnega procesa, ki se lahko še kaj spremeni. zakon glede na poseben položaj teh etničnih skupnosti, torej pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Sloveniji, napram ostalim etničnim skupnostim skupnostim posebej spodbuja k bolj sistematičnemu načinu uresničevanja teh pravic, kar je v skladu z nalogami, ki izhajajo iz Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih ter ostalih mednarodnih dokumentov, ki urejajo pravice manjšin.

povzema tisto, kar je že v obstoječem zakonu. In če se ta zakon sprejme tak, kot je, s tem predloženim amandmajem, ne bo imel finančnih niti organizacijskih posledic za vzgojno-izobraževalni sistem. Namreč, zajema naloge, ki jih šole že vrsto let z že obstoječo zakonodajo tudi redno izvajajo. Ponovno pa poudarjam, da kakšne druge točne informacije o ciljih težko komentiram, ker je za to pristojno Ministrstvo za kulturo. Res je, morda se je zgodil en kratek, ne moremo reči stik, ker če bi bil stik, seveda do tega ne bi prišlo, ampak morda ena vrzel se je zgodila. Namreč takrat ko se je to obravnavalo na Odboru za Odboru za kulturo, mi nismo bili seznanjeni, zato smo pa kasneje podali to stališče. In seveda, takoj ko smo bili seznanjeni s tem vloženim amandmajem, ki je bil v prvotni obliki, smo pristopili k

Hvala lepa, še enkrat. Spoštovani minister, ko smo obravnavali zakon v prvi obravnavi, smo vedeli, da vi niste bili vključeni, in smo želeli od predlagateljev mnenje Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, ker tak člen ne more nalagati takih sprememb v sam šolski sistem ali pa v Zakon o osnovni šoli. Mislim, da je ključno to, kar je na moje poslansko vprašanje pred mesecem ali dvema odgovoril predsednik Vlade: ključno za integracijo je znanje slovenskega jezika. V Novi Sloveniji smo pripravili zakon o pripravljalnicah, kjer smo predlagali, da bi omogočili otrokom, ki pridejo v Slovenijo, intenzivno učenje slovenskega jezika, kar bi pomenilo pomenilo za njih lažje vključevanje v razred, k normalnim uram pouka in sledenje vsem predmetom. Ta zakon na tak način, kot je zdaj, omogoča dopolnilni pouk v njihovem maternem jeziku in to je daleč stran od tega, da bi bilo za uspešno integracijo pomembno znanje slovenskega jezika, da bi jih s spoznavanjem slovenskega jezika integrirali. Še več, mislim, da

dali obvezne tečaje tujih jezikov, albanščine, makedonščine, saj ne bom niti naštevala vseh? Bomo mi naše učitelje dodatno obremenjevali s poučevanjem nekih jezikov, namesto da bi jih opolnomočili, jim dali nazaj avtoriteto, avtonomijo, da poučujejo

Hvala lepa, ponovno. Tukaj zagotovo ne gre za to, da bi se naši učitelji učili drugih jezikov in potem v tem jeziku delali te dopolnilne pouke. Namreč kot sem omenil prej, gre tu za dopolnilni pouk, pri čemer gre za sodelovanje z državami izvora teh otrok, ki pridejo v našo državo. Sicer imamo pa drugo, kar je v okviru razširjenega programa, po novem, oziroma po starem še rečemo vsem tistem, kar ni del obveznega programa, to pomeni, da so razni neobvezni, obvezni tuji jeziki, potem vse druge stvari, ki spadajo zraven, ampak tukaj gre pa bolj za jezike. Vemo pa, da v okviru tega lahko nekateri izberejo določene jezike tudi kot tuji jezik.

latvijščino, madžarščino, makedonščino, nemščino, ruščino, srbščino in španščino. To je zaenkrat pri nas nekako v tem predvideno. Je pa res, če pogledamo na hitro, da imamo tukaj samo tri jezike iz narodnosti bivše Jugoslavije, to pomeni hrvaščina, makedonščina in srbščina. To so ti trije. Kot zanimivost, v letošnjem letu, torej 2023/2024, se kot drugi ali tretji tuji jezik, ker prvi vemo, da je vedno pri nas ali angleščina ali nemščina, izvaja samo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

MEIRA HOT: Hvala lepa. Spoštovana kolegica, imate besedo za postopkovni predlog. Izvolite. Mikrofon. Gospod minister, prosim, izklopite mikrofon. Gospod minister Felda, izklopite mikrofon. Gospod minister, lahko izklopite mikrofon? Hvala lepa. Hvala lepa za odgovor. Nisem zadovoljna, predvsem zato ne, ker dobivamo sporočila, da postajajo

iz drugih pokrajin oziroma šol po Sloveniji. V obzir moram vzeti nekega mladega slovenskega učitelja, ki poučuje v slovenskem jeziku nek določen predmet. se zdaj od njega s tem zakonom pričakuje, da se bo še dodatno izobraževal v jeziku, albanskem, makedonskem, srbskem, bosanskem? Mislim, da enostavno potreba, ponovno poudarjam, uvesti pripravljalnice in da mi otroke, ki pridejo v Slovenijo, intenzivno poučujemo slovenski jezik. Ker smo v Sloveniji, kjer je uradni jezik slovenski jezik. In se mi zdi tudi skrajno neprimerno, da od učiteljev, od vzgojiteljev zahtevamo obvezno, da znajo še en ta, bom rekla, bivši jezik SFRJ. Imamo ustavno določene manjšine, tudi pravice na območju Obale in pa seveda na območju Prekmurja. Vemo, poznamo specifike Lendave, poznamo specifike Kopra oziroma obalnih mest in vemo, da je tam nekaj samoumevnega, da se seveda tudi izkaže znanje italijanskega jezika. Ampak lepo vas prosim, spoštovani minister, mi sami uničujemo svoj lastni jezik. Kdo ga bo ohranjal, če ne bomo mi poučevali in ne bomo ponosni na slovenski jezik in na slovensko kulturo? Ta zakon

Besedo ima kolega Aleksander Prosen Kralj, ki bo zastavil vprašanje ministru za gospodarstvo, turizem in šport gospodu Matjažu Hanu. Izvolite, imate besedo. ALEKSANDER PROSEN KRALJ

zanima me, verjetno vam je poznan predlog Sekcije startup in scaleup podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije, da bi se uvedla neka nova pravna oblika gospodarske družbe, tako imenovane vitke delniške družbe, ki bi bila prilagojena potrebam zagonskih in hitro rastočih podjetij. Takšna družba bi omogočala ustanovitev podjetja z minimalnim osnovnim kapitalom, kar je še posebej pomembno za mlade posameznike s perspektivnimi idejami, ki nimajo zadostnih finančnih sredstev za vstop v tradicionalne oblike podjetništva, kot sta to družba z omejeno odgovornostjo, deoo, bolj poznano, in delniška družba, dede. Sedanja zahteva po minimalnih zneskih osnovnega kapitala za ustanovitev deooja ali dedeja je namreč previsoka in predstavlja oviro za marsikatere mlade podjetnike. Nova pravna struktura pa bi po tem predlogu olajšala izdajanje različnih razredov delnic z različnimi lastnostmi, kar bi podjetju omogočilo uveljavljanje načrtov, nagrajevanje zaposlenih s pomočjo delnic, znano kot ESOP, se pravi Employee Stock Ownership Plan. To je pač praksa iz tujine, zelo poznana v Združenih državah Amerike. Cilj uvedbe vitke delniške družbe je tudi preprečiti odseljevanje slovenskih zagonskih podjetij v tujino, kar bi preprečilo izgubo inovativnih podjetniških iniciativ. Takšno iniciativo podpira tudi Slovenski podjetniški sklad, ki prek svojih programov podpore za mlada zagonska podjetja deluje v smeri zmanjševanja izzivov, s katerimi se soočajo ta podjetja. Seveda zgolj nova pravna oblika ni zadosten pogoj za večjo spodbudo razvoja in rasti inovativnih podjetij v Sloveniji, ampak so potrebne tudi druge spremembe in oblikovanje takšnega okolja, da bo za takšen razvoj spodbudno. Moje vprašanje je, gospod minister: Ali ste s pobudo glede vitke delniške družbe že seznanjeni? Kako se do nje opredeljujete? Kdaj lahko pričakujemo konkretne predloge implementacije?

da bi bila glavna odločevalca jaz pa vi, bi bila zadeva urejena. Najprej naj to vprašanje dam v nek kontekst. Na ministrstvu pripravljamo tudi zavoljo Odbora za gospodarstvo strateški načrt za povečanje produktivnosti in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, ki pa temelji na treh stebrih. Eden je na nadgradnji in tako imenovanem zmanjševanju emisij industrij, razvoju novih izdelkov in novih industrij, kjer posebej na nek način apeliramo in dajemo, stavimo na perspektiven, dinamičen ekosistem startup in scaleup podjetij, in na večji privlačnosti Slovenije za inovativne aktivnosti globalnih visokotehnoloških podjetij. Poleg vse strategije rabimo še dve stvari. Malo spremembe davčne zakonodaje. Zakaj? Zato da bomo nek način bolj na zanimivi, interesantni, rabimo, zato da bomo privabili tvegani kapital, znanja pa imamo v Sloveniji, se pravi v startupih, v scaleupih, abnormalno veliko. ste spremljali, smo imeli v Velenju skupaj z iniciativo Start:up Slovenija dvodnevno delavnico, kjer smo se pogovarjali ravno o novi obliki gospodarske družbe, o tako imenovani vitki dede, večji privlačnosti Slovenije za globalne visoke tehnološke talente. Privlačna ureditev delniških opcij, kar je zelo pomembno, davčne olajšave za investiranje v tvegani kapital, možnosti za vlaganje pokojninskih družb v to sceno, razvojne spodbude za razvojne in raziskovalne inovacijske aktivnosti, tako imenovano krožno gospodarstvo ter razogljičenje, pa tudi začetne aktivnosti startup podjetij, stabilnost, predvidljivost in rast podpornega okolja ter mreže inkubatorjev, ki jih je potrebno narediti, sistematičen pristop k zbiranju in obdelavi, k uporabi podatkov in enotna promocija Slovenije kot privlačnega startup okolja, to je devet tez, devet strateških pobud, povsem skladnih tudi s tako imenovanimi evropskimi startup standardi. Na ministrstvu smo že pristopili k pripravi rešitev in

v to. Zakaj potrebujemo novo obliko gospodarske družbe, na to ste pa že na nek način vi v samem vprašanju odgovorili, pa vendarle: ker za hitrejšo rast, pridobivanje kapitala in boljše možnosti vstopanja in izstopanja partnerjev potrebujemo v bistvu na nek način hibrid med družbo z omejeno odgovornostjo, ki je, saj veste, po klasičnem sistem zelo zaprta oblika, in delniško družbo, ki pa je bolj odprta. Zato rabimo na nek način ta hibrid.

način to predstavili. Zakon o gospodarskih družbah, ker smo zopet ujetniki uredb in evropskih direktiv, bomo predstavili v naslednji noveli Zakona o gospodarskih družbah, ki gre takoj po sprejetju tega zakona o gospodarskih družbah v noveliranje,

in verjamem, da lahko tudi s pomočjo vas, državnega zbora, najdemo široko družbeno soglasje javnosti in tudi politike, da bomo s tem, ko bomo omogočili takšen sistem,

Bom samo pozdravil vse ideje. Hvala za vaš odgovor. Predvidevam in se zavedam tega, da je potrebnega veliko medresorskega sodelovanja, tudi z Ministrstvom za finance, tako da pozdravljam te … / oglašanje iz ozadja/ Tako, ja. Mogoče bi me samo še v enem stavku zanimalo, ali imamo še kakšno oceno, koliko bi spodbudili ta investicijski kapital na kakšno višjo raven. Če imamo že kakšno približno številko, če ne, je pa to to z moje strani. Hvala lepa.

da se na lokaciji bivših mejnih prehodov Obrežje in Središče ob Dravi organizira začasna izpostava azilnega doma za potrebe nastanitev prosilcev za azil oziroma lahko rečemo kar ilegalnih migrantov. Kar je najbolj pereče pri tej zadevi, je to, da je bil ta sklep sprejet brez predhodnega obvestila lokalne skupnosti, brez kakršnegakoli posveta z lokalno skupnostjo, v glavnem, lokalna skupnost je to izvedela,

Gre za območje bivših mejnih prehodov Obrežje in Središče ob Dravi, Vlada pa je pri tem, ko se je odločala, kje najti lokacije, upoštevala predvsem dvoje. Eno so tokovi migracij oziroma tisto, seveda, to so strokovne ocene, kako zadeve potekajo, drugo pa je, kje imamo razpoložljive kapacitete, da lahko zagotovimo nastanitve. Glede na to je, potem ko je bila odločitev sprejeta, sama obvestila javnost in tudi obvestila župana. Torej, šlo je za strokovno odločitev v prvi vrsti, v nadaljevanju pa seveda bo obveščanje, bo informiranje in sodelovanje. Hvala.

ko se v lokalno skupnost hoče nekaj prinesti, nekaj novega, mislim, da se je potrebno predhodno posvetovati z lokalno skupnostjo, ji povedati, kaj dejansko Vlada namerava. Kajti treba je vedeti, da gre vseeno za povečano varnostno tveganje, kar se na nek način kaže tudi v Ljubljani, kjer je znatno povečanje števila kaznivih dejanj, katerih povzročitelji so pravzaprav državljani iz tretjih držav. Kar nekako kaže, da so dejansko ilegalni migranti tisti, ki so povzročitelji teh kaznivih dejanj, predvsem državljani Maroka in Alžirije, v glavnem. Dejansko menim, da bi lokalna skupnost morala biti prej obveščena. Prav bi bilo, da se posvetujete, mogoče ima tudi lokalna skupnost kje kakšen drug kraj, drug prostor, kje bi se lahko nastanili. Tudi ne vem, na kakšen način, ali bodo to bivalni zabojniki, ker tam dejansko objektov nimate. Predvsem pa, kar je tudi pereče v zvezi s tem, je, da ste kolegici Karmen Furman dva dni prej na njeno predhodno pisno poslansko vprašanje odgovorili, da je postopek določitve lokacij še v teku in še ni zaključen, potem pa čez dva dni dejansko sprejmete sklep, daste to v strogi tajnosti, in potem ko je to že določeno, dejansko lokalno skupnost prepustite samo sebi. Dejansko. Tako da jaz res prosim [za odgovore] na podlagi česa, res, kriterije ste že povedali, ampak zakaj je bilo v taki tajnosti in zakaj lokalna skupnost ni bila prej obveščena. Res prosim.

Torej še enkrat, tu je šlo za strokovne razmisleke. V bistvu razumem zaskrbljenost lokalnih oblasti oziroma skrb glede informiranosti, zato pravim, o relevantnih zadevah bomo absolutno informirali, še bolj pa sodelovali. Mi si želimo tega sodelovanja. Tudi urad deluje na ta način, da upošteva lokalne interese. Zakaj pa v štartu to ni bilo narejeno, kot pravite? Zato ker so šli, kot rečeno, naši razmisleki in prizadevanja v smeri ugotavljanja, kje so migracijski tokovi, kje imamo razpoložljive kapacitete, ker samo te kapacitete lahko uporabimo. In še nekaj. Govorite o varnostnih vidikih. Policija daje ogromno poudarka prav na ocenjevanje varnostnih tveganj, pregleduje varnostno situacijo dnevno, glede na to razporeja svoje ljudi oziroma svoje enote, prilagaja v bistvu metode dela, tako da resnično verjamem, da bomo pa skupaj s sodelovanjem tudi z lokalnimi skupnostmi v bistvu zadeve najboljše obvladovali. In tudi predlogi so vsekakor dobrodošli. Bi pa morda na tem mestu vendarle nekaj poudarila. Ta vprašanja, ki jih odpirate, so vprašanja vseh držav v naši okolici, ne samo v okolici, vprašanja v regiji, gre za bistvena vprašanja tudi Evropske unije. unije. In glede na to, da se situacija v državah izvora ne izboljšuje, se bomo morali zadev lotevati skupaj. Tukaj mogoče zgolj apel, res ne bi želela osebno glede na pomembnost zadeve, glede na občutljivost zadeve, da odpiramo vrata kakšni res nepotrebni politizaciji na kateremkoli mestu. Kot rečeno pa so dobri predlogi dobrodošli. Hvala. Kolega, imate besedo za postopkovni predlog. Izvolite. Lahko izklopite mikrofon?

strani generalnega direktorja policije, da je največje število ilegalnih migrantov iz Turčije in iz Maroka, jaz v teh dveh državah ne vidim varnostnih razmer, kjer prebivalci Turčije in Maroka ne bi mogli živeti in bi zaradi tega morali ilegalno migrirati v države Evropske unije. Torej to nekako ne drži. Vsekakor gre za varnostno tveganje in tudi policija, vsaj po mojih informacijah, pristojna Policijska postaja Ormož o tem ni bila obveščena. Tako da dejansko Vlada to naredila mimo lokalne skupnosti, v strogi tajnosti, kajti pravzaprav, po mojem mnenju, ste se bali odklonilnega mnenja lokalne skupnosti. To se je tudi pokazalo včeraj v medijih. Verjemite, da lokalna skupnost tega kar tako ne bo lepo sprejela. V glavnem, menim, da bi morali vseeno prej nekako določiti, se posvetovati z lokalno skupnostjo, iskati neki kompromis, ne pa kar mimo vsega tega narediti v strogi tajnosti. Še posebej zato, ker na vzhod države država nekako pozablja, torej ni investicij v državne ceste, na vzhodni strani države niste predvideli niti enega satelitskega urgentnega centra, ste nam pa predvideli nastanitev migrantov. Torej dejansko vzhod države jemljete kot drugorazredne državljane.

Najlepša hvala. Moram priznati, za to poslansko vprašanje me je pozvalo kar nekaj županov iz Slovenije. Z veliko žalostjo so zasledili v medijih, da je vršilka dolžnosti direktorice Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Karmen Praprotnik razrešila direktorja Sektorja za investicije v ceste gospoda Tomaža Willenparta.

menjava zgodila v okviru reorganizacije. Na direkciji naj bi Willenpartovo sekcijo združili z evropskimi projekti, njegovo delovno mesto pa ukinili. Kot novi vodja združenega oddelka se neuradno omenja Alojzij Boh, ki zdaj na direkciji vodi sektor za Tudi sam sem gospoda Willenparta srečal na nekaterih otvoritvah in tudi takrat, ko so župani iskali podporo v zadnjih 12 letih pri številnih projektih, gre za izrazito izkušenega diplomiranega gradbenega inženirja z dolgoletno prakso, človeka, ki je vedno iskal neke rešitve, tudi ko je prišlo do zastojev. Zato vas sprašujem, gospa ministrica: Ali je ta novica resnična, je bil gospod Willenpart razrešen? Menim, da gre pri tem človeku – vsaj tisti, ki smo ga imeli možnost spoznati – za popolnoma nestrankarskega človeka, izredno strokovnega, podkovanega, velikega deloholika,

Najlepša hvala. Kot veste, spoštovani poslanec, sem jaz kot ministrica odgovorna za predlaganje direktorja, direktorice direkcije, vse ostalo pa je v pristojnosti te direktorice oziroma v tem trenutku vršilke dolžnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. In ja, bila je izpeljana reorganizacija, tako kot ste prebrali izjavo za javnost, zmanjšalo se je število sektorjev, se pravi, je bila reorganizacija narejena v smislu bolj vitkega upravljanja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Mislim, da so se štirje sektorji združevali. Sem skoraj prepričana, da bo v nadaljevanju še kakšna sprememba, zato da pridemo do dobre organizacije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Mene kot ministrico zanima samo eno, to je učinkovito in zakonito vodenje projektov. To ni družinsko podjetje, kjer bi imel eden pravico naslediti za vekomaj karkoli oziroma kogarkoli. Kot pa sem rekla, reorganizacija, kot ste tudi sam povedali, na predlog vršilke dolžnosti direkcije. Tukaj pravzaprav ni česa drugega dodati. Ne jaz, še manj pa verjetno poslanci imamo ali pa imate pravico posegati v to. hvala. Predolgo sem že v politiki, da bi nekdo rekel, da nima vpliva, in da nekdo, ki ima samo status vršilke dolžnosti, dela tako obširno reorganizacijo. Ta reorganizacija se dogaja v času, ko pri samo treh železniških postajah

lahko bi rekel, res pesek v oči. V času, ko se povečuje število zaposlenih v kompletnem sistemu javnega sektorja, ko smo na številki, mislim, da že prek 180 tisoč,

eden največjih poznavalcev, tudi obnove železniških prog, železniških predorov pod Karavankami na meji z Republiko Avstrijo do Republike Hrvaške. Od leta 2000 je bil glavni inženir za premostitvene objekte na območju celotnega omrežja železniških prog v Republiki Sloveniji ter vodenja projekta strojnih meritev geometrijskih in dinamičnih parametrov železniških tirov na železniškem omrežju Republike Slovenije. Leta 2003 je postal inšpektor za železniški promet, zadolžen za področje gradbenega dela železniške infrastrukture, in leta 2009 se je zaposlil na takratni direkciji, kjer je ponovno postopoma napredoval do vodje. Tako da, oprostite, zdaj vaš izgovor, da tu ne gre za neko družinsko podjetje – tu je odgovor in vprašanje vsaj 20, 30 slovenskih županov iz različnih političnih opcij, ki so izrazito zaskrbljeni. Dejansko se sprašujem, ali tudi tukaj poteka neka navidezna depolitizacija nekih strokovnih kadrov s tem, da se krepijo

skratka, vsi imajo zaposlitve naprej. Kot sem povedala, mene kot ministrico zanima pa samo najprej zakonito in kot drugo učinkovito vodenje projektov. Lahko pa naštejem, kaj sem ugotovila, ko sem prevzela ministrstvo junija, kaj vse je bilo narobe v sektorju za ceste. Za 28 milijonov več pogodb je bilo podpisanih, kot je bilo zagotovljenega denarja. 28 milijonov pogodb je bilo v predalih. Prva stvar. Druga stvar, razpis za cesto Črna–Mežica brez potrjene projektne dokumentacije, brez zagotovljenega vira financiranja, pa je bil objavljen razpis. Imamo tudi primere, kjer imamo podpisano pogodbo, pa še nimamo pridobljenega gradbenega dovoljenja. Tako da ja, tudi za vse to bo moral nekdo prevzeti odgovornost.

predvsem župani malih občin, ki imajo relativno skromno infrastrukturo, ki se borijo za nekaj tisoč evrov ali pa 10 tisoč evrov vredne projekte, sprašujejo, ali je bil odstavljen tudi zaradi tega, glede na to, da se večjih nepravilnosti ni naštelo. To vse, kar je, je del enega velikega, lahko bi rekel, naložbenega ciklusa prejšnje vlade, za vse ostalo pa govorite v času, ko je za približno 200 milijonov aneksov podpisanih, ko se vsi držijo za glavo, samo 200 milijonov aneksov pomeni dvakratni znesek vseh 348 hiš, ki naj bi se na novo zgradile po slovenskih poplavah. Samo zato, da bo slovenska javnost imela nek vpogled. Zato, spoštovana podpredsednica, mislim, da okrog takih sankcij do ljudi, ki so delovali – ne nazadnje, gospod Willenpart mislim, da je bil na mesto

na tej direkciji odhaja s tega delovnega mesta. In to v času, ko ministrica podpisuje anekse za več kot 200 milijonov slovenskim gradbenim tajkunom, ko ostanejo, lahko bi rekel, železniške postaje nekje v daljno odsotnih Jesenicah na ravni Dunajskega Novega mesta ali pa centra Dunaja, njihovega južnega železniškega postajališča. Lahko bi rekel res res zaskrbljujoče. Dosti bolj zaskrbljujoče so te številke, kot so recimo številke v primeru tistih 13 tisoč računalnikov ali pa nakup preplačane zgradbe na Litijski. Lahko bi rekel, tudi to je še relativno majhen znesek, tu pa gre za

Kolegica Anja Bah Žibert bo zastavila vprašanje ministru za naravne vire in prostor gospodu Jožetu Novaku ter ministru za okolje, podnebje in energijo mag. Bojanu Kumru. Izvolite, imate besedo, spoštovana kolegica. Hvala lepa, predsedujoča, za besedo. Mislim, da bo v prvi vrsti odgovarjal minister za naravne vire in prostor, ampak ker gre za projekt, kjer so nekatere stvari ločene, vedno zastavim raje obema, da ne bi potem prišlo do tega, kdo je odgovoren. Neverjetna Neverjetna servilnost te vlade gospodu Jankoviću. Jaz mislim, da si česa takega ta država ne bi smela privoščiti. Ni problem, veste, servilnost, problem je, če gre za denar, za javni denar. Tukaj pa se vse neha, kajti ministri ste dolžni tudi skrbeti za javne finance, in to na način, da je seveda uporaba takšna, kot mora biti, v skladu z zakonom. Pa da grem od začetka, da bo ljudem malo bolj jasno, kaj se dogaja. Leta 2018 je bila podpisana prva pogodba za sofinanciranje kanala C0. Takrat je bilo jasno povedano, da bi šlo iz naslova sredstev EU okoli 9 milijonov in s proračunske postavke milijon pa pol. Gospod Janković bi moral ta projekt zaključiti. Ker ga ni zaključil, je bil, zanimivo, pri gospodu Brežanu malo pred tistim, ko je odšel, podpisan prvi aneks, ki je zadeve podaljšal. Podaljšal za nekaj mesecev. Ker seveda gospod Janković ni izpolnil pogodbe, je sledil drugi aneks, aneks, ki ga je podpisala Alenka Bratušek v vlogi ministrice, ki je zopet za nekaj mesecev zadeve podaljšala. Vendar pa očitno nihče ni bral pogodbe, da seveda lahko te zadeve podaljšajo, da se izplačila zamaknejo, tako kot je bilo, do 30. 4. 2024. Ampak glej ga, zlomka, ta pogodba je v 11. členu tudi določala, da se sredstva izplačujejo samo za tiste zadeve, ki, bom rekla, se izpolnijo do konca leta 2023. Se pravi, vse, kar po letu 2023 počne Janković, mora plačati sam, kar v pogodbi tudi piše. Denarna sredstva bodo seveda morala biti zagotovljena s strani upravičenca, če bo pač šel mimo tega financiranja, ki je določeno s pogodbo. Minister, povejte mi: Na podlagi česa ste podpisali, takoj ko ste prišli na to ministrstvo, povsem novo pogodbo in davkoplačevalce namesto za 1 milijon pa pol obremenili za 2 milijona pa pol,

Jaz sem dobil potrditev, da je zadnji rok, kjer mora MOL izpolniti svoje obveznosti, pa ne po pogodbi, ampak že po razpisanih zadevah, najkasneje do 15. 2. do 15. 2. leta 2027, izvedbo, ne govorim zdaj o pogodbi sami, ampak o izvedenem kot skrajni rok. In nas seveda tako Evropska unija kot drugi prisiljujejo, da čim prej tudi to opravimo.

bom rekel, v delih narejeno, kar se tiče plačil, pa jih ne plačujemo za vse tisto, kar nima gradbenega dovoljenja. Kar se tiče same pogodbe in aneksa k pogodbi, tega, kar ste razložili, pa se bom pripravil in tudi pojasnil. Žal. Hvala lepa. Kolegica, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Minister, prosim, Hvala lepa. No, to me še bolj skrbi. Namreč, gre za pogodbo, ki ste jo podpisali, in gre za resen dokument. Spoštovani, dejstvo je, da je iz osnovne pogodbe jasno, da je obdobje upravičenosti izdatkov od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023. To je obdobje izdatkov. Kako ste vi podpisali novo pogodbo za sofinanciranje, ki povečuje sredstva, ki jih lahko Janković porabi, če je to zaključeno? Vi ste to podpisali. povsem novo pogodbo za zadeve, ki so bile jasne, kdaj jih mora zaključiti! In jasno je bilo tudi povedano, seveda to iz pogodbe, spoštovani, da bo upravičenec zagotovil razliko iz lastnih denarnih sredstev za vse izdatke v zvezi z izvajalsko pogodbo, ki bodo nastali izven obdobja upravičenosti izdatkov. Mi smo bili izven tega obdobja, vi greste podpisat nova sredstva za gospoda Jankovića, ki sploh ne bi imel več pravice do nekih novih sredstev. Pa zakaj?! Poglejte, on je kriv da kanal C0 ne bo narejen. Zakaj? Zato ker ga gradi na vodonosniku in ljudje nočejo dati svoje zemlje. In prav imajo. Dejstvo je, da presoja vplivov na okolje ni zaključena, je pritožba. Stoji še vedno dejstvo, da presoja vplivov na okolje mora biti, dokler ni zaključen postopek. Ja seveda, še vedno drži tako, če je pač možna presoja! Kaj pa govorite, se je sodno varstvo! In dejstvo je, da stoji tista pogodba, ki je zahtevala presojo vplivov na okolje. On gradi brez tega. Ali ste podpisali to pogodbo, ne da bi sploh pogledali, v kateri fazi je projekt, kje je ustavljen, če pravite, da nič ne veste o njem? Dajte mi potem odgovoriti, kaj veste.

da ni upravičena do pritožbe. Potem je pa še stranka Alpe Adria Green, se pravi nevladna organizacija, ki se je tudi pritoževala na samo vsebino odločbe ministrstva, pristojnega za okolje,

Tukaj pa zdaj vidim, katera je ta upravičenka oziroma gospa, ki se je pritožila, to je gospa Mira Krejan, ki je že v bistvu nekajkrat v postopku

odločitve, najprej 2015 pa 2016, kako je agencija Republike Slovenije najprej odločila, da ni potrebno, da je potem spet potrebno, pa potem spet ni potrebno in tako dalje

Hvala lepa. Ja, imam postopkovno. Ne glede na to se zahvaljujem, da bo minister podal pisni odgovor, ampak res gre za več stvari. Menim, da minister ne more podpisati pogodbe, s katero nekomu podaljšuje izvajanje, ob tem, da so ugotovljene številne kršitve, ki bi že v skladu s prvo pogodbo od vas zahtevale ustavitev projekta, dokler se stvari ne razčistijo. Ena od teh je presoja vplivov na okolje, ki žal še ni zaključena. Dejstvo je, da je tukaj še več zadev, imamo tudi stranko, ki je dobila postopek na Vrhovnem sodišču, pa je bilo rečeno, da je sedaj zahtevana presoja vplivov na okolje in da zadeva pade. Tako da je tega še veliko, ampak ni samo to. Tukaj gre tudi za gradnjo na zemljiščih, za katera ni gradbenih dovoljenj in, spoštovani, tukaj gre tudi za notranjo revizijo ministrstva. Jaz ne morem vedeti, katero ministrstvo ima zdaj to revizijo pri sebi, zagotovo jo lahko dobite, še iz časov ministra Zajca. notranja revizija je pokazala, da lahko rečemo, da je bila takratna ministrica zavajana, ali pa ne, to bomo še odkrili. Dejstvo pa je, da za zadeve, ki bi morale biti pregledane, notranja revizija ne more oziroma ni potrdila, da so bile narejene tako, kot bi morale biti. Dejstvo je, da je tukaj tako veliko nepravilnosti, da zavoljo državljank in državljanov, ki lahko odgovarjajo zaradi seveda je prav, da smo pred zakonom vsi enaki, ampak ne glede na to, kakšne odnose imate z gospodom Jankovićem, ne glede na to, da predsednik Vlade rad poje kake čevapčiče z njim, mene to ne moti, moti pa me, če pravila igre niso za vse enaka.

in vi kot skrbnik te pogodbe bi morali na to gledati in paziti. Dolžni ste skrbeti za slehernega državljana in ne samo za posameznike in to mora biti jasno, zato predlagam, spoštovani, da glede kanala C0, glede na vse pogodbe, ki jih imamo, opravimo ponovno resno razpravo o tem projektu. Saj v končni fazi tukaj ne gre samo za denar, tukaj gre za pitno vodo

so se že zaprle, ne si dovoliti, da se zaprejo tudi tukaj, kajti to bo katastrofa za Ljubljano in za Slovenijo. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v četrtek v okviru glasovanj.

Ampak ko govorimo o stanovanjski problematiki, je ključna zemljiška politika kot nek predpogoj, prvi korak, da lahko začnemo graditi dostopna stanovanja in zato vas danes sprašujemo o ukrepih na tem področju. Zanima me torej: Kako lahko dobimo prostor za gradnjo dostopnih stanovanj za prebivalke in prebivalce Slovenije? Minister Maljevac je v enem intervjuju izpostavil, da od županov dobiva informacije, da nimajo zemljišč, na katerih bi lahko gradili, zato ker so ta v privatni lasti in ti zasebniki nimajo interesa, da bi ta zemljišča prodali na primer občini. Hkrati ministrstvo v rekordnih številkah dokapitalizira Stanovanjski sklad Republike Slovenije, kar gre potem tudi na lokalne ravni in ravno v tej luči se mi zdi zelo pomembno, da se pogovarjamo o tem, kako bomo tudi zemljiško politiko nekako spodbudili, da se bodo zemljišča prodajala in bomo lahko dejansko realizirali tiste investicije, ki smo si jih zadali. Zakon o urejanju prostora v drugem oddelku poglavja Finančna sredstva zemljiške politike določa, da lahko občine s ciljem racionalnejše rabe prostora in razvoja stavbnih zemljišč zemljišč določijo območja, znotraj katerih zaračunavajo takso za neizkoriščeno stavbno zemljišče. Torej, občine bi lahko bi lahko v določenih območjih, kjer bi želele pridobivati zemljišča, za tista zemljišča, ki so primerna za gradnjo, pa na njih ni stavb, zaračunale neko takso, torej dodatno finančno breme, ki bi morda te lastnike spodbudila, da bi ta zemljišča prodali. V pogovorih s predstavniki lokalnih skupnosti o stanovanjski problematiki in nedostopnosti primernih zemljišč za gradnjo mi je bila posredovana informacija, da občine določb iz tega drugega oddelka navedenega poglavja ne izvajajo, ker govorijo, da ravno pristojno ministrstvo, na katerem ste vi minister, ni pripravilo ustreznega podzakonskega akta o razvojnih stopnjah nepozidanih zemljišč. Zato vas danes sprašujem: Kakšna je časovnica za izdelavo Pravilnika o razvojnih stopnjah nepozidanih stavbnih zemljišč v skladu s 151. členom predmetnega zakona? To me zanima zaradi

da smo nekaj stvari z mize pospravili v tem času in smo Pravilnik o razvojnih stopnjah nepozidanih stavbnih zemljišč sprejeli 9. 2. 2024 in je objavljen v Uradnem listu številka 12/2024. S tem so formalno izpolnjeni vsi pogoji, da lahko občine pristopijo k tej vzpostavitvi, in tudi evidence stavbnih zemljišč po novih kriterijih. Ravno tako so izpolnjeni vsi pogoji, da lahko občina vzpostavi svojo pravno podlago za odmero takse na neizkoriščena stavbna zemljišča. Ta uvodni del ste dobro povedali. Težko je voditi ločene politike stanovanjske gradnje ali česa drugega od stavbnih zemljišč.Mislim

privatizirala oziroma uredila zemljišča v državni in občinski lasti ali tista družbena lastnina, so občine praktično izgubile veliko stavbnih zemljišč. Mi smo bili prej ena izmed tistih držav, ki je imela to relativno dobro in bogato urejeno. Ravno tako je bilo 60 % stanovanj, občinskih ali državnih, solidarnih.

Spoštovani minister, hvala za odgovor. Zelo sem vesela, da je ta pravilnik sprejet. Torej, kolikor razumem, s strani ministrstva zdaj ni ovir, ampak je na občinah, da sprejmejo te evidence in potem uredijo podlage za to, da začnejo te takse za zemljišča, ki bi lahko bila pozidana, pa niso, dejansko izvajati, s tem spodbujati lastnike teh zasebnih zemljišč, da jih prodajo, če jih ne uporabljajo za njihov namen. Zanima me še vaš pogled na naslednje korake, ker vemo, da to sicer prvi korak, kot ste povedali, ampak zato, da bi se dejansko ta možnost, ki je v zakonu že kar nekaj časa zagotovljena, začela izvajati, bo verjetno treba voditi še nek dialog z občinami. S tega vidika me zanima: Kako se boste vi angažirali pri opolnomočenju občin

(minister za naravne vire in prostor): Hvala tudi za to dodatno vprašanje oziroma pojasnilo, da lahko uspem tudi to podati. Mi imamo zdaj na ministrstvu v mesecu marcu prioriteto, da zaključimo interventne ukrepe na področju odpravljanja posledic poplav. Istočasno zdaj skrbimo predvsem za nove prostorske akte za te nadomestne gradnje, ki jih vodijo naši kolegi, ki so zadolženi za obnovo teh objektov. Potem pa sledi temeljit posvet, seminar, najprej informativni, nato pa seveda tudi uvajanje občin in priporočanje z nekim aktivnim delovanjem, da se pristopi v čim večji meri tudi k temu delu. Bom pa naredil še eno stvar, da bi v letošnjem letu tudi sami pripravili nek temeljit razmislek, neke vrste strategijo urejanja stavbnih zemljišč, zato ker je ta velika rakrana točno to, verjetno smo država, ki ima ogromno zazidljivih površin, beri stavbnih zemljišč, in najmanj izkoriščenih

tako kot ste rekli, ki so zadolženi za stanovanjsko politiko, tudi določili skupno politiko in aktivnosti dela na tem področju. Hvala. Hvala lepa. Kolega Anton Šturbej bo zastavil vprašanje ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek. Izvolite, imate besedo, da zastavite vprašanje. Gospod minister, prosim, izklopite mikrofon. hvala za besedo. Spoštovana ministrica za infrastrukturo! Lansko leto, 30. 5., sem vam zastavil ustno vprašanje, na katerega ste mi odgovorili pisno, glede rekonstrukcije križišča v Mestinju v občini Šmarje pri Jelšah in glede recenzije, da je bila predana dokumentacija na recenzijo, vendar je bila zaradi negativnega mnenja Slovenskih železnic ta recenzija ustavljena,

Takšen odgovor so pač dobili tudi povabljeni na sestanek na Direkciji za infrastrukturo, gospa mag. Anita Reich

do tega ne bo prišlo oziroma da sredstev za izvedbo postopka še najmanj dve leti ne bo zaradi pomanjkanja denarja. denarja. Glede na to, da je bila recenzija nekako ustavljena, da do prikaza strokovnega mnenja sploh ni prišlo, me pa zanima, glede na to, da je tu potreben verjetno samo nek detajl Slovenskih železnic, to pomeni njihovo mnenje, dejansko pa že danes ta signalna naprava lahko zataji in vendarle pride do zastojev. Vemo, da v primeru, ko signalizacija ne dela ali pa je vključena, to pomeni rdeče luči, preko železniškega prehoda ne moremo voziti, da ravno nek izgovor, no. Jaz mislim, da bi bilo tu treba narediti nekaj več. Dejansko je to križišče zelo pomembno, ker pač vodi v dve zdravilišči, to pomeni v Podčetrtek in Rogaško Slatino, in da je zelo frekventna cesta. V drugi smeri pa je

Težko politiki vplivamo ali pa verjetno celo ne smemo vplivati na mnenjedajalce in Slovenske železnice pač imajo pomislek zaradi spremembe prometnega režima v primeru odpovedi signalne naprave. Zato je bil postopek recenzije ustavljen in zato je v pripravi nova projektna naloga. Jaz težko polemiziram s tem, ali se da to rešiti na kak drugačen način ali ne, ker konec koncev varnost mora biti in je vedno na prvem mestu. Bi pa tukaj želela tako kot ste tudi vi, da je v pripravi razpisna dokumentacija za naročilo projektne dokumentacije, s katero bi rešili tudi ta izziv, ki ga navajajo Slovenske železnice. Zavedam se pomembnosti, ampak vseeno bom pa dodala, da je v proračunu zagotovljen denar za križišče v Stranjah, se pravi, da se bo na tem koncu nekaj delalo, ker pravzaprav iz seje v sejo zagovarjam to, kar se meni osebno še vedno zdi prav, da bosta pač leti 2024 in 2025 leti popoplavne sanacije, še posebej na področju infrastrukture. Res so občine, ki niso bile prizadete v poplavah, pač v teh dveh letih nekoliko

en drug del, križišče, ki sem ga povedala, to je križišče v Stranjah, zagotovljena sredstva, da se ga naredi, tukaj pa bomo šli v razpis za naročilo projektne dokumentacije. Kot sem rekla, jaz res težko polemiziram s strokovnim mnenjem mnenjedajalcev, ki pa je pač pogoj, sploh kadar gre za varnost.

okoli tega križišča je nekaj poslovnih subjektov, tudi SUC je načrtovan neposredno ob tem križišču, krožišču, karkoli bo,

vlečejo 18 let, absolutno nedopustno, ker potem, ko pridemo do izvedbe, je projekt že star in je treba delati novelacijo. Tako da si jaz upam trditi, da tukaj ne sme biti ponovno 18 let in da ko bo pripravljena dokumentacija za razpis in bodo v proračunu tudi zagotovljena sredstva, bomo to izpeljali, verjamem, da na način, da bomo dobili tudi vsa pozitivna soglasja teh mnenjedajalcev, ker se strinjam z vami, gre za pomemben in velik projekt za tisti konec Slovenije.

Mislim, da je več kot eno leto od tega, ko sem vašemu predhodniku, ministru Loredanu, postavil ustno poslansko vprašanje glede nujne medicinske pomoči v Sloveniji. Takrat je delovna ekipa pripravljala en osnutek, delovno gradivo, na kar smo seveda poslanke in poslanci, pa seveda širša javnost, župani in županje Slovenije, ugotovili, da ene občine izgubljamo nujno medicinsko pomoč, skratka dežurne zdravnike. V tem letu je Vlada Republike Slovenije 15. 1. 2024 sprejela uredbo, ki je bila objavljena 16. 2. 2024 v Uradnem listu.

Jaz menim, da takrat, ko dežurnemu zdravniku ni treba delati ponoči, ko je dežuren, so verjetno vsi najbolj zadovoljni, da ni treba reševati življenja, ampak ko gledam to tabelo, spoštovana ministrica, ki je priloga tej uredbi, ki je bila sprejeta na Vladi, pa me skrbi, ker ne vidim številke, kjer je stolpec naslovljen na vozilo urgentnega zdravnika. Skratka, tudi za moj volilni okraj, to je za tri občine – Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, v tem predalčku ni številke. Skrbi me, kaj to pomeni. Moramo pa tudi priznati, za vse tiste, ki spremljajo to sejo, da sva že govorila o tej temi in moram biti seveda zadovoljen, da ste

po enakem principu delovanja kot do sedaj ostaja na nekih lokacijah zdravstvenih domov v skladu s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči. Čisto konkretno,

Zdravstveni dom Slovenske Konjice je obdržal popolnoma enako zagotavljanje dežurne službe, kot jo ima sedaj, se pravi dežurno mesto. To smo pač To smo pač izračunali glede na vse kriterije, ki sem jih že prej obrazložila, se pravi glede na oddaljenost do urgentnega centra, število prebivalcev in izračunane obremenitve sedanjih dežurnih mest po Sloveniji. Seveda na tem področju vidimo možnosti predvsem v naslednjih fazah dogovarjanja na lokalni oziroma regionalni ravni, namreč Zdravstveni dom Slovenske Konjice in Zdravstveni dom Slovenska Bistrica lahko po dogovoru organizirata skupno dežurno mesto za nujno medicinsko pomoč, kjer bi lahko združila kader. Če bi se to zgodilo, če bi prišlo do takega dogovora, zdaj ne vem, na kateri lokaciji, to je pač stvar lokalnega dogovora, bi po teh kriterijih lahko bil na tem področju organiziran SUC oziroma bi lahko delovali celo kot satelitski urgentni center. To bi seveda delovanje celotnega sistema zagotavljanja nujne medicinske pomoči še dodatno okrepilo, ker imata oba izvajalca, se pravi zdravstvena domova Slovenske velik in razgiban teren, skupaj pokrivata več kot 600 kvadratnih kilometrov in 60 tisoč prebivalcev, kar bi zagotovo pomenilo boljše pogoje zagotavljanja NMP v ambulanti in tudi boljšo razpoložljivost mobilnih enot za izvajanje intervencij V tem primeru bi lahko na podlagi sredstev iz kohezije tudi financirali znatni del stroškov za investicije v ta SUC in opremo. Seveda pa ne moremo podeliti vsaki enoti posebej nekega statusa, za kar vemo, da je zelo tvegano, ker pač ni določene razpoložljivosti kadra oziroma bi imeli potem obe enoti NMP zelo nestabilno situacijo pri zagotavljanju zdravnikov, tako da to se zagotovo ne da. Sedaj je pač izračunano po strokovnih merilih

so seveda v primeru dogovorov na regionalni in lokalni ravni možne določene spremembe, če bi se to uspeli dogovoriti. Hvala lepa.

Dal sem se malo podučiti, ker nisem zdravstveni strokovnjak, nekaj ste me podučili vi, nekaj so me podučili tisti, ki so doma iz mojih občin, skratka, V reševalnem vozilu se vozita dva zdravstvena tehnika. S tem, ko nimamo ko nimamo urgentnega zdravnika, me zanima, kako bo z našega zdravstvenega doma odšel zdravnik na teren. Jaz sem zadovoljen z odgovorom, da dežurni zdravnik ostane v zdravstvenem domu,

diplomirana zdravstvenika, se pravi, to sta usposobljena kadra, ki imata opravljen ustrezen izpit za zagotavljanje nujne medicinske pomoči. In po podatkih, ker te intervencije seveda potekajo že v sedanjem času, lahko sama opravita tudi 80 % vseh intervencij.

Druga stvar je, da dežurno mesto ostaja točno takšno, kot je. V Zdravstvenem domu Slovenske Konjice ni nobenih sprememb, tako da ne bo odvzeto nobeno vozilo in tako kot je dežurni zdravnik zdaj šel

nekaj nujnega, da gre tja tako imenovani rešilec oziroma nujno reševalno vozilo in v primeru, da se vidi, da je vseeno potrebna prisotnost dežurnega zdravnika, se prek dispečerske službe ali pa na kakršenkoli drug način, ampak načeloma prek dispečerske službe, ker že v večini območij v Sloveniji deluje ta dispečerska služba, o tem obvesti tudi dežurnega zdravnika, ki bi potem v tem primeru s tem srečevalnim sistemom skupaj z diplomiranim zdravstvenikom

s čimer zagotovimo, da je prisotnost dežurnega zdravnika v ambulanti lahko bolj stalna, da se lahko recimo tudi loti nekih večjih posegov. To je primerno pač za neke kraje, ki so po teh strokovnih kriterijih in merilih preračunani glede na število prebivalcev, glede na oddaljenost od urgence in tako dalje. Na teh merilih in kriterijih smo

pozitivno gledam na to, ker ste mi povedali, da ste tudi preverili, verjetno pri svojih strokovnih sodelavcih, da ta zadeva ni zaključena, da je tudi ena od možnosti. To pa bodo morali povedati strokovnjaki, tako na vašem ministrstvu kot strokovnjaki v našem zdravstvenem domu in strokovnjaki v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica. Jaz se bom prav gotovo zavzemal, da dobimo

tega programa, ker se direktiva zdaj sprejema in ta služba v zdravstvenem domu, ki ga omenjam, je danes vzorno urejena. Se pa bojim, vseeno nisem čisto prepričan, da s tem mankom, ker nimamo vozila urgentnega zdravnika,

temi, ki je zelo pomembna, kjer štejejo sekunde, ne minute, opravi razprava v Državnem zboru. Ministrica, vam pa hvala za dva dela odgovora in prošnja, da

Prav danes v Hočah poteka javna predstavitev projekta drevored Pivola. To je prva predstavitev, doslej javnost sploh ni bila nič obveščena glede tega. V vabilu je župan Soršak zapisal, da bo nov drevored varen, širši in zasajen po sodobnih standardih. Občudovale ga bodo prihodnje generacije. Tako piše župan, ki pod pretvezo zelenega prehoda resno ogroža mogočni lipov drevored v Pivoli, stoletni lipov drevored, ki je tudi zaščiten. Zdaj so se na deblih pojavile rdeče pike kot neke oznake za rušenje, na občini pa pravijo, da je to delo vandalov. Glede namere rušenja zgodovinskega drevoreda sem postavila že več vprašanj, kot veste, tudi posamezniki in združenja so od vašega ministrstva zahtevali dostop do informacij javnega značaja v zvezi s tem spornim projektom. Od septembra lani do danes niso prejeli vseh zahtevanih dokumentov, posredovati je morala celo informacijska pooblaščenka. Še vedno jim ni bil posredovan sklep z dne 18. 7. 2023 o odobritvi projekta niti ime osebe, ki je vodila uradni postopek. Sprašujem vas, spoštovani minister: Ali ste opravili revizijo postopka izbire tega projekta, kot je bilo rečeno na eni od prejšnjih sej? Zakaj naj bi se rušil cel drevored, če je arboristka določila le okrog 30 dreves? Zakaj vaše ministrstvo ne omogoči vpogleda v celotno dokumentacijo o izbiri upravičencev do evropskih sredstev za zeleni prehod in o ocenjevalcih, ki so odločili, da sekanje stoletnega drevoreda v Pivoli sodi pod zeleni projekt? Državljani imajo namreč pravico, da izvedo, kdo tako katastrofalno odloča v škodo javnemu interesu. In še bi vprašala: Kdaj je bila, če je bila, z Občino Hoče - Slivnica podpisana pogodba o sofinanciranju?

Mogoče bi bilo boljše, da se midva danes tukaj ne bi spraševala in bi šla skupaj v Hoče in poslušala občino, ker jaz niti ne vem, kaj tam vse govorijo in delajo. Se pa strinjam, mogoče vas jaz povabim, da greva skupaj pogledat ta drevored in da vidimo, če smo karkoli narobe storili. Najprej

ki je zahtevala vlogo občine Hoče - Slivnica in zapisnike ocenjevalne komisije. Posredovali smo jim celotno vlogo, s tem, da so bili, ne zaradi mene, ker jaz pokažem vse, zakriti osebni podatki iz vloge in tudi ocenjevalne liste s prikritim imenom ocenjevalcev. Kolikor vem, mogoče še niste videli, ampak smo zdaj v teh dneh poslali še tudi neko dokumentacijo. Jaz moram reči, da sem zmeden pri tej dokumentaciji, ker nič ne skrivam, nič ne vem, za kaj gre, bom šel pa pogledat Glede potencialnega oškodovanja javnih sredstev. Ta sredstva gredo iz Načrta za okrevanje in odpornost in ne grejo iz sredstev za zeleni prehod, to je dobro, da vemo. Javni razpis NOO je uvrščen v razvojno področje C3, C3, pa ne bom zdaj tega našteval. Glede oškodovanja javnih sredstev Evropske unije pa pojasnjujem, da se projekt ureditve tematske in pohodne poti ob lipovem drevoredu po informacijah, s katerimi razpolaga Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, še ni pričel izvajati. Sredstva Občini Hoče - Slivnica za izvedbo projekta še niso bila izplačana in tako tudi ni moglo priti do potencialnega oškodovanja javnih sredstev, evropskih sredstev. Poudarjamo, da sklep o sofinanciranju investicij še ne pomeni avtomatično tudi nakazila sredstev. Nasprotno, sredstva se ne izplačujejo avansno, ampak morajo biti za to vsa določila oziroma dokazila. Kot ste prav ugotovili, najprej mora predložiti gradbeno dovoljenje, občina ga še ni predstavila, ker je bil rok devet mesecev. Poleg tega gradbenega dovoljenja, to boste pa morali vprašati svojo kolegico oziroma vašo koordinatorko, pa med drugim morajo imeti tudi strokovno mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.

Smo pa vas seveda tudi prosili, da bi potrdili prejem, ampak to še niste storili. Druga zanimiva zadeva, prejšnji teden ste mi tudi napisali na mail dodatna vprašanja,

jaz bom najbolj srečen, če tega ne bo, ker jaz nič ne skrivam, jaz pri tem postopku nisem sodeloval, ne bom pa se in nikdar se ne bom skrival za sodelavci, ampak bom sodelavce za tisto, kar so korektno naredili, zaščitil.

Hvala za ta odgovor, spoštovani minister. Bi pa še vprašala. Sredstva Načrta za okrevanje in odpornost so namenjena za zeleni prehod, tudi za prilagajanje posledicam podnebnih sprememb. Obstaja utemeljeni sum in bojazen javnosti, da je odobreni projekt v nasprotju z evropskim načelom, tako imenovanim »da se ne škoduje bistveno« oziroma »Do No Significant Harm«. Gre za pravilo v evropski uredbi o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki predvideva, da noben ukrep nacionalnih načrtov ne sme bistveno škodovati okolju. okolju. Nevarno je, da bi rušenje prek 200 zdravih odraslih dreves bistveno škodovalo prilagajanju podnebnim spremembam, ker vodi do povečanega povečanega škodljivega vpliva na sedanje podnebje, pričakovano podnebje, zdravje ljudi in na stanje okolja in narave. Kako ocenjujete možnost prijave utemeljenega suma poskusa kaznivega dejanja oškodovanja evropskih sredstev zaradi neupoštevanja načela uredbe oziroma načela »da se ne škoduje bistveno«? Ali ste na ministrstvu preverili, ali je preostalih 57 odobrenih projektov upoštevalo to načelo »da se ne škoduje bistveno«? Hvala.

se z vami! Zato vas prosim, da gremo enkrat skupaj v ta drevored in vzemimo strokovnjake, ki se bolj spoznajo na drevesa, jaz jih samo vidim, kako so lepa in tako naprej, da vidimo, ali so mogoče nekatera drevesa takšna, da jih je treba porušiti in zasaditi nova, ampak tista, ki so zdrava, pa upam, da se jih ne bo podiralo.

Jaz vsak dan v časopisih preberem, da je en kriminalec. Ni! Zato, da dobiš gradbeno dovoljenje, moraš izpolnjevati neke pogoje in verjetno so v občini, vsaj upam, izpolnjevali pogoje, to pa ni naloga ministrstva, če imaš štampiljko, gradbeno dovoljenje je dobljeno, da potem ne izplača sredstev. Jaz ne želim biti kot minister,

Hvala lepa. Boste podali postopkovni predlog? Ne. Hvala lepa. Naslednja poslanka, ki bo zastavila vprašanje, je kolegica Mojca Šetinc Pašek. Imate besedo, da zastavite vprašanje ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek. Izvolite. MOJCA ŠETINC PAŠEK Pred osmimi leti je konzorcij gradbincev Kolektor Koling, Kolektor CPG in družba CGP zakopal prvo lopato za prvi kilometer drugega tira. S tem se je začela ena naših največjih infrastrukturnih gradenj. Čeprav se je takrat obljubljalo, da bo ostal finančni okvir te gradnje znan, pa je že dve leti pozneje izbran konzorcij izsilil in, bom rekla, zaključil to gradnjo, ki je skoraj četrtino dražja od obljubljene zaradi aneksa. sledila dela na Kraškem robu, spet je bil izbran Kolektor, tokrat skupaj z bosanskim partnerjem Euro-Asfalt. Začetek del za dovozne ceste se je takrat zamaknil zaradi referendumov, ampak Kolektor je prvi aneks k pogodbi in s tem več denarja terjal praktično že pred začetkom del.Vi ste bili takrat infrastrukturna ministrica in ste takrat zelo odločno rekli, da takšnega draženja tega projekta ne boste dovolili. Zdaj na nek način doživljamo reprizo teh aneksov. Pred dnevi je bil odprt viadukt Vinjan, tri milijone evrov dražji zaradi aneksa. Zato me seveda zanima: Ali ste preračunali, koliko nas bo na koncu zaradi vseh teh nenehnih aneksov zares stal drugi tir, ki ga gradi Kolektor Stojana Petriča s svojimi partnerji? Imate pripravljene izračune in zagotovljen povečan obseg sredstev za izgradnjo drugega tira z vsemi aneksi, ki se obetajo, vred? Kako vi ocenjujete tovrstno prakso izbranih gradbincev? Je ta praksa dopustna ali nedopustna? Ali tudi vi morda vidite to, kar na nek način vidim sama, da gre za klasičen primer ugrabitve države? Tako so v Svetovni banki poimenovali tovrstno ravnanje podjetij,

mandat, novelirala, ampak smo v okviru osnovne vrednosti iz leta 2019. nekaj aneksov je kljub temu bilo, ampak vrednost teh aneksov znaša 0,75 % vrednosti gradbenih del po investicijskem

v NIP2, to je novelacija investicijskega programa, aneksov je bilo pa za 7 milijonov evrov. Ponavljam, 0,75 %. Torej, ugrabitev in tako naprej … Ne vem. Bom pa seveda tudi naštela, zakaj so bili ti aneksi podpisani, čeprav jih podpisuje podjetje in ne ministrstvo. Za gradnjo dostopnih cest so bili sklenjeni trije finančni aneksi – prvi, 550 tisoč evrov za izgradnjo nove začasne gradbiščne obvozne ceste mimo vasi Beka, ki prej ni bila predvidena. To je bilo na željo, da ne rečem zahtevo, lokalne skupnosti. Potem je izvedba nepredvidenih del pri gradnji dostopnih cest zaradi spremenjenih geoloških razmer, vrednost 603 tisoč evrov. In tretji, izvedba več in nepredvidenih del pri gradnji dostopnih cest, 1,2 milijona evrov. Skupaj to pomeni 2,3 milijona evrov, vrednost vseh treh aneksov skupaj. Ampak ali veste, koliko smo v investicijskem programu načrtovali za gradnjo dostopnih cest? 24 milijonov, končali smo jih za 14,2 milijona evrov, pravi 10 milijonov manj, kot je bilo predvideno v investicijskem programu. Potem je bil sklenjen tudi aneks k pogodbi za viadukt Glinščica v višini približno 1,7 milijona evrov, in sicer zaradi neugodnih geoloških razmer na enem od krajnih upornikov, ki niso bile znane v času projektiranja in se je na njih naletelo med samo izvedbo, zato je bilo treba pri gradnji viadukta Glinščica na trasi drugega tira seveda zadevo na novo projektirati in izvesti globoko temeljenje. In še ta, ki je bil omenjen, na viaduktu Vinjan, kjer se je pa pravzaprav zaradi fosilnega plazu, ki ga tudi prej nismo ali pa niso zaznali, spremenila tehnika gradnje iz prej tako imenovane postopne z narivanjem v prosto konzolno. Gradbeniki pa pravijo, da bo zaradi tega vzdrževanje objekta na koncu cenejše. Skratka, sporočilo je, da projekt teče skladno s časovnico, projekt teče v finančnih okvirih, kot so bili začrtani. Finančna konstrukcija za ta projekt je zaprta in glede na to, da je [opravljen] velik del gradbenih del, vsi trije viadukti, v maju bo predrt tudi zadnji predor, se pravi, da bo izkopanih 37 km predorov, si upam trditi, da bo to projekt, ki bo končan tako, kot je bil leta 2019 tudi načrtovan, kar me seveda izredno veseli. Na žalost v preteklosti praksa v naši državi pri velikih projektih ni bila Pri enem velikem smo začeli z investicijsko vrednostjo 600 milijonov, končali pa pri milijardi 400. Tukaj govorimo o dobri milijardi in sto tisoč evrov in tudi gradnja bo končana, si upam trditi, v takšnem obsegu.

v okviru investicijskega programa tako, kot je bil začrtan. Jaz ne vem, da bi se kdorkoli pogovarjal o, kot ste rekli, 130 milijonih evrov. Dejstvo je, da se je v zadnjih letih material nekoliko podražil, tako da valorizacije so, ne samo pri tem projektu, ampak tudi pri ostalih projektih, ampak že v osnovi smo leta 2019 načrtovali relativno velike rezerve prav zaradi tega razloga, da imamo, če se zgodijo takšne stvari, kot so se zgodile, rezervo in bomo projekt končali v začrtanih okvirih. Jaz sem vesela, da se ta zgodba pelje tako, kot se pelje. Kot sem rekla, na žalost v Sloveniji prakse niso bile take, tukaj pa lahko pokažemo, da se tudi največje infrastrukturne projekte da peljati na način, da se končajo tako, kot so bili začrtani. Hvala lepa. Boste dali postopkovni predlog? Ne. Hvala lepa. Zdaj prehajamo na drugi krog vprašanj poslank in poslancev. Besedo ima kolega Aleksander Reberšek, ki bo zastavil vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luki Mescu. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Prejšnji teden sem se udeležil okrogle mize z naslovom Kmetica – uveljavljanje pravic iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki ga je organiziralo Društvo podeželskih žena Občine Žalec v sodelovanju z Medobčinskim društvom invalidov Žalec ter Medobčinskim Medobčinskim društvom delovnih invalidov Celje. Tam so bile predstavljene težke zgodbe kmetic in dovolite, da vam jih na kratko preberem. Gospe, ki je zavarovana kot družinski član na kmetiji, teče pokojninska doba, lahko gre v bolniško, nima pa pravice do nadomestila na primer zaradi ločitve, med bolniško je 30 dni na stroške kmetije, potem pa v breme ZZZS. Ko je zbolela za rakom, je osebni zdravnici predlagala, da jo napoti na oceno invalidnosti, da bi bila zaposlena samo za polovičko, potem pa so jo vprašali, če je sploh zavarovana, ker je kmetica. Druga gospa je zavarovana po možu, nikoli ni bilo denarja za njeno zavarovanje, danes, pri 70 letih, še vedno hodi na tržnico, da vsaj nekaj zasluži. Potem še ena gospa, ki so jo preprosto izbrisali iz širšega obsega pravic zaradi prenizkega katastrskega dohodka kmetije, sedaj plačuje možnost, ki jo ima, in to je ožji obseg pravic. Teh zgodb je še veliko, vas pa sprašujem: Kaj boste kot minister naredili, da pomagate našim kmeticam? Zakaj starejše kmetice, ki so zavarovane za ožji obseg, nimajo pravice do dodatka za postrežnino, telesno okvaro in tako dalje? Na tej okrogli mizi so gospe predlagale, da bi morali sprejeti zakonodajo, da je tudi za kmečke žene obvezno polno invalidsko pokojninsko zavarovanje, temu sledijo tudi vse pravice, kot jih ima en zaposleni človek.

Hvala lepa. Hvala za to vprašanje. Najprej bi želel povedati, da smo s 1. januarjem letos naredili en odločen korak v v smeripoprave krivic, ki so se dogajale predvsem kmečkim ženam in nasploh starejšim ženskam v Sloveniji, namreč od 1. januarja letos imajo vse vdove in vdovci pravico do prejemanja vsaj zagotovljene pokojnine, ki trenutno znaša 747 evrov. Če povem malo drugače. Če je pred 1. januarjem recimo kmečki par, vem, kako slabe pokojnine imajo, živel skupaj in je imel da je imela žena 400 ali pa 500 evrov pokojnine, karikiram, in je mož umrl, je ona prejela pokojnino po možu, se pravi 500 evrov. Zdaj, po novem, ženska v taki situaciji prejme 747 evrov pokojnine, ker ima pravico do vsaj zagotovljene pokojnine. To smo naredili s 1. januarjem letos. Druga stvar, ki vam jo lahko povem o naših načrtih, je, da je trenutno v medresorski obravnavi pokojninska reforma, ki naslavlja nekatere od teh težav, ki jih opisujete, zlasti tiste, povezane s pokojninsko osnovo in odmernim odstotkom, seveda izboljšalo tudi stanje med kmečkimi upokojenci, ker so na žalost med tistimi, ki prejemajo najnižje pokojnine v Sloveniji. Kar se bolniških tiče, to, kar ste opisali, bom pa preveril na Ministrstvu za zdravje, zakaj je tako, in vam lahko na eni od naslednjih sej odgovorim. Hvala.

Drugo, kar bi pa želel povedati, je to, da nismo tako revna država, da z enim ukrepom ne bi mogli pomagati vsem tem gospem. Če najdemo denar za tiste zdrave posameznike, ki prejemajo denarno socialno pomoč, take, ki tudi ne želijo delati, plačujemo izdatno denarno socialno pomoč, bi bilo dobro, da poskrbimo tudi za vse te kmetice, ki so vsa leta skrbele za to, da smo jedli zdravo slovensko hrano. Vem, kaj boste rekli, da lahko te gospe zaprosijo tudi za denarno socialno pomoč ali pa varstveni dodatek, ampak, minister, se vam zdi primerno, da je nekdo, ki je celo življenje trdo delal na svoji kmetiji, v istem košu za socialno pomoč kot kot nekdo, ki je zdrav in ne želi delati? Poleg tega pa so po navadi kmetice tudi solastnice nekaj zemlje in presegajo cenzuse za socialno pomoč. Vzporedno bi bilo prav, da se katastrski davek zniža, da bodo vse kmetice lažje plačevale polno zavarovanje in bodo na stara leta imele svojo pokojnino in v primeru invalidnosti invalidnino, v bistvu ne bodo breme družbi.

govorimo? Kakšen je strošek na letni ravni, če bi spet uvedli državno pokojnino in s tem rešili marsikatero socialno težavo naših kmetic? Hvala lepa.

kmetih in pri kmečkih ženah težava. Nimam pa podatka glede državnih pokojnin, bom naročil izračun na ministrstvu in vam ga lahko pisno pošljem.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 Hvala lepa za besedo. Upanje umre zadnje. V skladu s poslovnikom zahtevam, da se opravi razprava na eni izmed naslednjih sej. Prav je, da se v tem hramu demokracije pogovarjamo tudi o usodi naših kmetic. Hvala lepa. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v četrtek, 7. marca, v okviru glasovanj. Sedaj pa še zadnje vprašanje, ki ga bo zastavila dr. Tatjana Greif ministru za obrambo Marjanu Šarcu. Izvolite. Hvala, spoštovana predsednica. Spoštovani minister! Francoski predsednik Macron je minuli ponedeljek na konferenci evropskih voditeljev za pomoč Ukrajini naznanil možnost napotitve zahodnih vojaških sil v Ukrajino. Macron je zaskrbljen zaradi, citiram: »/…/ vse bolj agresivnega odnosa Rusije, ki stopnjuje napade na Ukrajino«. Pravi, da se Evropa sooča z eno največjih varnostnih groženj po drugi svetovni vojni, kar je res, le da ta grožnja ni Rusija, ampak imperialistična politika ZDA in njihovih zaveznikov v Evropi, ki so s svojimi politikami militarizacije, širjenja pakta Nato in odstopi od mednarodnih pogodb, ki so zagotavljale varnost evropski celini, pripeljali do te vojne. Po mnenju teh ljudi je zdaj poraz Rusije nujen za varnost in stabilnost v Evropi. Ampak kdo naj bi porazil Rusijo? Ukrajina, Evropa, svet ali kako? Večina evropskih voditeljev je zavrnila možnost napotitve vojakov v Ukrajino, se pa govori o tako imenovanih koaliciji voljnih, Francija in še kdo, ali pa Nato, ne vemo, Slovenija o tem za zdaj ne razmišlja, kot je povedal predsednik predsednik Vlade, pa tudi vaše ministrstvo. Vprašanje pa je, kako hitro si bo Slovenija glede tega premislila, če si premislijo velesile, ki jim slepo sledi na področju obrambne in tudi zunanje politike. Sprašujem Ali obstaja verjetnost, da se Slovenija pripravlja na napotitev vojaških sil v Ukrajino? Bi Slovenija lahko sodelovala v nebojnih nalogah, se pravi izza fronte? Koliko pomoči v obliki orožja je Slovenija doslej poslala Ukrajini? Analitiki svarijo, da bi zahodni vojaki v Ukrajini za Putina pomenili agresijo, se pravi eskalacijo konflikta, in da bi lahko direkten stik med Natom in Rusijo vodil v začetek globalnega spopada. Zanima me: Kaj bi pomenila morebitna uresničitev takšne napovedi? Hvala.

vojake članic Nata na ukrajinskem ozemlju, zagotovo pomenilo neposredni spopad, to pravilno ugotavljate. In še enkrat povem, da Slovenija te intence nikakor nima, tudi več drugih evropskih voditeljev je to povedalo,

zadeva je na tej točki končana. Kar se tiče oborožitve oziroma opreme, ki smo jo poslali v Ukrajino, je podatek zaupne narave, zagotovo pa Slovenija pomaga tudi humanitarno, politično, tako kot je stališče tudi drugih držav. Mi smo del Evropske unije, smo tudi zveze Nato in naša zunanja politika deluje na ta način. Še enkrat, da ne bo kakšnih drugih interpretacij, Slovenija ne namerava poslati svojih vojakov v Ukrajino in to so povedale tudi druge države. Toliko.

Vse več je teh svaril, ki, kakopak, sledijo cilju povišanja prispevkov za Nato, še večjega oboroževanja, še večje krepitve industrije orožja in tako naprej. Ursula von der Leyen kliče, da mora Evropa porabiti več, zvišati sredstva za vojno. To zdaj citiram. To je še toliko bolj zaskrbljujoče, ker se hkrati s takšnimi pobudami pri nas in v Evropi vse bolj pogosto govori o ponovni uvedbi prisilnega služenja vojaškega roka, recimo na sosednjem Hrvaškem so tik na tem. Vse to strašenje z vojno sredi Evrope, ustrahovanje javnosti, ustrahovanje prebivalstva, zavajanje, na nek način ščuvanje, mislim, da je zelo nevaren manever.

ne bom dal nobene primerjave, da ne bom potem cel teden v kakšnih medijih po nepotrebnem. Ampak sprašujete, kako to pomaga. Prava vojska in prava politika se vedno zavzemata za mir in vsak normalen človek si prizadeva za mir. Kdor je normalen, kdor je usmerjen v prihodnost, si ne želi vojne, ker vojna prinese samo zlo, uničenje in na splošno pohabljenje, da ne naštevam naprej. To se vsi strinjamo. Vendar nam nič ne pomaga, če se mi vsi razorožimo, če obstaja nekdo, ki je napadalec. Jaz se ne bom spuščal v vaše teorije o Rusiji, imperializmu in tako naprej. Vem, vi imate svoj krog volivcev, ki jim morate zadostiti, ampak če se mi ali pa Ukrajina danes razoroži, bo ruska zastava plapolala v Kijevu, to je dejstvo. Če bo plapolala v Kijevu, bo plapolala še kje. Zagotovo je vloga vojske odvračalna vloga. Zakaj so napadli Ukrajino? Zato, ker so mislili, da bo v treh dneh padla, pa seveda ni. Če bi imeli takšne, verjetno pravilne, ocene, vprašanje, kako bi se ta napad zgodil. Je pa ukrajinska vojska bila bolj odporna, kot se je pričakovalo, seveda tudi z našo pomočjo, saj si nenazadnje država, ki se brani, ki ima tanke pred svojo prestolnico, tudi zasluži, da ji pomagamo, tako kot smo bili Sloveniji, na Hrvaškem in še kje, ko smo se osamosvajali, pod embargom in smo morali orožje tovoriti v nekih smetarskih tovornjakih in ne vem kje še vse. Zagotovo je vloga vojske odvračalna. Če je vojska močna, če se ve, da je usposobljena, da je sposobna ubraniti državo, potem tisti, ki bi napadel, premisli, ali jo bo res. In vi ste tudi zagovorniki Tita in Jugoslavije in tako naprej. Koliko je Jugoslavija takrat namenjala za vojsko? To so bile strašne številke, pa ni bila v Natu in ne v Varšavski zvezi, bila je neuvrščena,

Hvala lepa. Predsedniku Vlade, ministricam, ministrom se zahvaljujem za odgovore. S tem prekinjam 1. točko dnevnega reda, ki jo bomo nadaljevali v četrtek, 7. marca, ko bo Državni zbor v okviru glasovanj odločal o predlaganih sklepih. S tem prekinjam tudi 17. sejo Državnega zbora,

Hvala